održavaju se utorkom, sredom i četvrtkom od 10.00 do 18.00 časova, s pauzom od jednog časa. Kada je pre pauze za ručak određena pauza da narodni poslanik Božović ne bi mogao da replicira predsednici, tada nam je jasno rečeno da će pauza trajati sat vremena, odnosno do 15.00 časova. Mi smo bili ovde, ministar je bio ovde na vreme, kada nam je rečeno, čak su i neki potpredsednici bili u sali, iz nekog nepoznatog razloga nikog od vas koji predsedavate ovom Skupštinom nije bilo, tako da, bez obzira na to koje vaše obrazloženje bude, ja ću tražiti da se Skupština u Danu za glasanje izjasni o ovoj povredi Poslovnika, zato što je rečeno da će pauza trajati sat vremena, a ne sat i 25 minuta. Bez obzira na to što ste prekršili Poslovnik, mislim da narodnim poslanicima dugujete izvinjenje, jer stvarno ne znam na šta to liči da mi ovde dođemo da radimo. Jutros na Odboru za obrazovanje nam nije dozvoljeno da se glasa o našim amandmanima, a sve tobož zarad neke brzine i sada vi 25 minuta kasnite na početak sednice koji ste sami zakazali. Zahvaljujem, koleginice Jerkov.Želite da se Skupština u Danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika, i to ste rekli tokom obrazlaganja povrede

Hvala, poštovani predsedavajući.Poštovane koleginice i kolege poslanici, poštovani građani Srbije, ja sam amandmanom na član 5. Zakona o osnovama sistema obrazovanja predložio, umesto originalnog zakonskog rešenja u kom piše da se vaspitno-obrazovni rad

dobio sam u odgovoru o odbijanju amandmana od Vlade obrazloženje da se amandman odbija zato što originalni predloženi zakonski tekst daje šire mogućnosti. Ne vidim kakve su to šire mogućnosti, ako piše samo na ćirilici, a ja predlažem da može na ćirilici ili latinici ili na ćirilici i latinici. Ne vidim kako je šire od toga samo ćirilica.Drugo, spominje se u razlozima za odbijanje amandmana da nacionalne manjine imaju pravo na upotrebu svog pisma imaju pravo na upotrebu svog pisma u toku nastave. Ja amandmanom nisam ni bio fokusiran na nacionalne manjine, bio sam fokusiran na nacionalnu većinu. Mene zanima kako će deca učiti, recimo, latinski jezik u gimnaziji na ćirilici, kako će učiti nastavu informatike na ćirilici, kako će učiti nastavu nemačkog, recimo, da bi mogli, recimo, na engleskom da pričaju sa DŽordžom Sorošom, kad se sretnu, npr. kako će to biti izvedeno samo na ćirilici?Mi ne vidimo smisao ovakve zakonske odredbe kojom se nastava ograničava samo na ćirilicu, jer njeno sprovođenje u praksi neće biti moguće i pretpostavljamo da je u pitanju čist populizam u nameri da se brani ćirilica. U krajnjoj liniji, to i nije u duhu Vukove reforme, koja je predviđala da srpski jezik bude otvoren ka drugim kulturama, da bude otvoren ka upotrebi jezika i da normiranje jezika bude usklađeno sa onim što život jeziku donosi,

Poštovane koleginice i kolege, mislim da je predlog ovog člana veoma ispravan i da je u duhu onoga što svaka zemlja radi - poštuje svoj jezik i svoje pismo. Mi smo jedan od retkih naroda koji ne vodi računa ni o svom jeziku ni o svom pismu.Ćirilično pismo je najsavršenije pismo na svetu. To je pismo kome se dive svi koji se bave jezikom. Amerikanci su čak pokušavali da naprave nešto slično, pa im nije pošlo za rukom, kojima je Bog dao i koji smo stvorili jedno takvo savremeno pismo, pokušavamo sami da se odreknemo tog pisma, i to se vidi u svakodnevnom životu. Mi smo spremni u naš jezik da unosimo mnoge strane reči, a imamo primere, recimo, u Francuskoj, gde je u parlamentu došlo skoro do tuče zato što nisu hteli da dozvole da se na javnim mestima natpisi pišu na engleskom jeziku, nego su tražili isključivo da bude na francuskom, što je sasvim u redu.Neće redu.Neće biti nikakav problem da se naši ljudi privole, odnosno da nauče i latinično pismo i do sada je to bila praksa i do sada se učilo i jedno i drugo pismo, tako da nećemo imati problema da se služimo informatikom, ni da učimo strane jezike.Pozdravljam ovaj predlog ministarstva. Mislim da svi treba dobro da razmislimo i da zbilja zaštitimo i tu ćirilicu i naš jezik. Hvala. Zahvaljujem.Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović.Reč ima narodni poslanik Balša Božović. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, u članu 5. posle reči: „srpski jezik“ dodaju se reči: „i latinično pismo u skladu sa zakonom“. Ono što je i kolega, koji je malopre govorio, istakao o ovom članu 5. jeste da je potpuno nenormalno da se časovi engleskog jezika vode na ćirilici. Časovi stranih jezika, časovi informatike, na primer, kako će, ministre Šarčeviću, odvijati na ćirilici?Da budem potpuno jasan, preferiram ćirilicu u odnosu na latinicu, lično, i sa tim zaista nisam imao bilo kakav problem i ne govorim iz tog razloga, već zato što ste rekli da će u obrazloženju drugim zakonom ovo biti rešeno. Mislim da vi zapravo ne razlikujete službenu upotrebu od javne upotrebe jezika.Dakle, kada je u pitanju službena upotreba, ona je rešena posebnim zakonom, ali ovo je javna upotreba jezika. Dakle, u osnovnim školama, ako nekom detetu na času engleskog, kako, teramo ga da piše ćirilicom reči na engleskom. Dakle, potpuno je neshvatljivo da niste ovaj amandman…Da se razumemo još jednu stvar, srpski jezik ima dva pisma. Ona su potpuno ravnopravna. Neko preferira jedno, neko drugi preferira drugo. Gospodin Stojmirović je vrlo bio precizan u tome da je očigledno intencija da se samo ćirilično pismo preferira preferira i da se sačuva. Mislim da ga na ovaj način apsolutno i mi čuvamo sa predlogom da se strani jezici, informatika na latiničnom pismo, u okviru istog jezika. Mislim da tu apsolutno ne treba da bude ništa sporno. Imamo službenu upotrebu, imamo javnu upotrebu jezika, i to je potpuno svima jasno. Mislim da je to ne što što bi morali da usvojite, ako se uopšte slažete sa tim. Zahvaljujem.Reč ima ministar Mladen Šarčević. Izvolite. **Mladen Šarčević** Naravno da deca još u osnovnoj školi, kod učitelja, uče i latinicu. Ovde je tendencija da se pojača uloga ćirilice.

sam generacija koja je radila uvek jedan pismeni ćirilicom, a drugi latinicom. Deca vladaju latinicom odlično. Ovde je bila tendencija da se u svakom drugom, službenoj upotrebi, bilo kom drugom vidu, izdavanja svedočanstava, vođenja administracije, svega toga, deca teraju da koriste više ćirilicu. Ako to ne uradimo na ovaj način, ne forsiramo, onda ćemo izgubiti naše pismo. Latinica svakako opstaje i na svim predmetima se uči, kod stranih jezika. Ko uči ruski, naravno, uči ruski alfabet i tako. Zahvaljujem.Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Zoran Živković, Sonja Pavlović i Jovan Jovanović.Reč ima narodna poslanica Marinika Tepić. Izvolite. Zahvaljujem.Takođe, u duhu predloga kolega iz opozicije koji su malopre svoje amandmane ulagali na prvi stav člana 5, koji u tekućem predlogu kaže: „obrazovno-vaspitni rad ostvaruje se na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, u daljem tekstu: srpski jezik“, moje kolege i ja iz Kluba samostalnih poslanika smatramo da je izostavljanje srpskog latiničnog pisma van zakona, ne samo suprotan tendencijama u 21. veku, već i u suprotnosti sa važećim nastavnim programom u Republici Srbiji.Već smo čuli argumente da se srpsko latinično pismo uči nejednako od prvog razreda kao i srpsko latinično pismo, ali smatramo da oba srpska pisma treba da budu izjednačena u članu 5. ovog zakona i da taj član treba da glasi – da se obrazovno-vaspitni rad ostvaruje na srpskom jeziku i srpskom ćiriličnom i srpskom latiničnom pismu. Zašto?Potpuno je pogrešna percepcija i ono što smo od kolege i profesora Stojmirovića, a što je izneo kao činjenicu, da je srpsko pismo ćirilično. Srpsko pismo je jednako i latinično pismo i uopšte mi koji smo zagovornici bogatstva različitosti ne vidimo zašto bi ostavljanje van zakona srpskog latiničnog pisma trebalo da bude u korist nekog drugog pisma niti smatramo da je korišćenje srpskog latiničnog pisma i njegovo prepoznavanje zakona. Šta više, smatramo da je to prednost i smatramo da na kraju krajeva, kao što se mnogi ovde izjašnjavaju šta oni lično favorizuju i preferiraju kada pišu, to će na kraju krajeva uraditi i đaci.Možete vi da pišete u dnevnik sve vreme na srpskom ćiriličnom pismu i na tabli i u udžbenicima takođe koristiti isključivo jedno pismo, đaci će na kraju pisati onako kako je njima zgodnije i kako je njima lakše, to je naročito u starijim razredima. Dajem primer mog sina i njegove generacije, koji su prvi razred gimnazije, koriste dominantno srpsko latinično pismo. To ne znači da ne poznaju dobro i ćirilično pismo, niti da je ono zapostavljeno, ali naprosto, mi kao društvo koje je u 21. veku i koje treba da neguje različitosti i takođe svoje pismo, dakle srpsko latinično pismo, smatramo nedopustivim da ono bude ostavljeno van ovog osnovnog zakona. Molim ministra da još jednom uzme ove argumente u obzir i prihvati naš amandman. Hvala.

Mogu da razumem da neko ne voli vlast, mogu da razumem da neko gaji duboku mržnju u sebi prema ljudima koji vrše vlast, ali ne mogu da razumem toliku količinu mržnje kod jednog dela opozicije prema svojoj državi, svom narodu, svom pismu. Mogu da shvatim što su ozlojeđeni i što gube izbore za izborima. Neće ih ljudi ni u jednoj mesnoj zajednici u Srbiji, pa sada hoćete da ugasite i ćirilično pismo. I to treba da progonimo iz Srbije. Hoćete da ga proglasite i za genocidno, možda? Hoćete i to da tražite? Hoćete neku rezoluciju o tome da podnesete?Neverovatno je dokle ide bezobrazluke, pripadnika opozicije. Mi uopšte nismo za to da se nekom zabrani da koristi latinicu. Neka koristi ko želi da koristi, ali moramo da poštujemo sebe, svoju tradiciju, svoju kulturu, svoju istoriju. Oni koji zaborave

zajedno sa predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem i politikom koju imamo se borimo da sačuvamo Srbiju, da spasimo sve ono što ste vi uništavali decenijama u ovoj zemlji, sve ono što ste doterali maltene do uništenja, nećemo vam dozvoliti da uništite ćirilicu, da uništite tako lepo ime, našu Srbiju, da uništite naš narod i da se ponovo vratite na pljačku i uništavate ovu zemlju. Tome je kraj. Hvala.

već i uvredljivo tumačenje i optužbe. Nisam stigla čak ni sve da popišem, mržnja prema pismu ćiriličnom, mržnja prema državi, da ja ovim amandmanom i moje kolege hoćemo da uništimo ćirilicu, da uništimo srpski narod.Znate šta, dramatizaciju i ovakvo konotiranje jednostavnog amandmana na član 5. kojim tražimo da se pored ćiriličnog srpskog pisma

u onoga što vi slušate kada mi obrazlažemo.Dakle, toliko je jednostavan amandman i toliko je objektivan, garantujem da velika većina vaših kolega iz poslaničke grupe većine, takođe koristi srpsko latinično pismo i nisu zbog toga niti manje patriote niti su veći mrzioci srpskog naroda od mene ili manji.Dakle, manji.Dakle, mi ovde imamo jednostavno pitanje korisnosti onog štiva i materije koju naša deca uče u sistemu obrazovanja, kako se time koriste u svom sazrevanju, odrastanju i daljem obrazovanju, tako će im to koristiti u olakšavanju njihovog obrazovnog puta i stasavanju u dobre radnike i kvalitetne radnike, bez ikakvog mešanja u neka patriotska osećanja, brojanja krvnih zrnaca, što je zaista nedopustivo nedopustivo kada je reč o ovome.Ovde nije pisalo niti da ta slova treba da budu manastirsko ćirilična, pa da nekome izazovu ne znam koji antagonizam, vrlo je jednostavno izjednačenje onoga što smo i vi i mi učili u školi.

Reklamiram član 107. dostojanstvo Narodne skupštine i mislim da je prethodni govornik zaslužio bar usmenu opomenu od vas, ako ne i opomenu zato što je zaista neprimereno reagovao na izlaganje gospođe Tepić.To bi bilo kao kada bih sada uzeo i rekao da je gospodin Srbislav Filipović pristupio iz G17 plus i LDP, Demokratskoj stranci. On kaže ovako, da veruje da je DS ta, kako je kako je to govorio Zoran Đinđić, koja vuče evropska kola i želim da najorganizovanijoj, najenergičnijoj stranci pomognem da ta kola stignu tamo gde svi želimo da budemo, u Evropi. To može da uradi samo DS. To je rekao gospodin Filipović.Ne znam da li i on misli kao i gospodin Martinović, jedan dan jedno, drugi dan drugo i da nije govorio ono što je mislio. Toliko. Hvala. Toliko od vas gospodine Milojičiću.Smatram da nisam povredio član 107. obzirom da ne mogu da predvidim na koji način će narodni poslanici sagledavati i govoriti o amandmanu koji je trenutno predmet rasprave.Obzirom rasprave.Obzirom da ste zloupotrebili povredu Poslovnika i iskoristili da replicirate kolegi Srbislavu Filipoviću, po članu 103. stav 7, dakle u slučaju stava 7. ovog člana predsednik Narodne skupštine je dužan da vreme koje je narodni poslanik koristio zloupotrebljavajući prava iz stava 1. ovog člana, oduzme od ukupnog vremena koje pripada njegovoj poslaničkoj grupi u pretresu o tekućoj tački dnevnog reda, ako je njegovoj poslaničkoj grupi preostalo vreme za pretres.Dakle, videli ste, nisam želeo da vas prekinem, ali sam primenio Poslovnik. Zahvaljujem.Reč

malo ravnomernije ove kriterijume primenjivati i na jednu i na drugu stranu. Razumem i pristrasnost i razno-razna osećanja i obaveze, ali to ne znači da mi ne možemo da dobijemo zaista repliku, čak ni kada nisam dobila repliku, kada se dva sata govorilo o amandmanu koji sam ja podnela, a više puta sam se javljala za reč. Ni jednom je nisam dobila.Javila sam se zato što smatram da treba ipak da se govori o temi, jer učitavati ko je kakve genocidne namere, pa onda pričati bukvalno znate mi se ljutimo kada nam prebacuju i izmišljaju da smo genocidan narod itd, a mi jedni druge između sebe treba da nazivamo genocidnim, pa to je strašno. Koleginice Čabraja, nije mi poznato, niste bili u sistemu. Da ste bili u sistemu i da ste tražili repliku u trenutku kada sam predsedavao, dobili bi repliku, jer ne primenjujem dvostruke aršine prema poslanicima pozicije i opozicije, što ste malo pre mogli videti kada sam dao dao repliku koleginici Mariniki Tepić, koja je bila u sistemu.Smatram da nisam učinio povredu Poslovnika na član koji ste ukazali.Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? Zahvaljujem.Povreda Poslovnika, najpre se javio narodni poslanik Marijan Rističević.Izvolite. Zahvaljujem.Dame i gospodo, narodni poslanici, reklamiram član 103, u vezi sa članom 104. Jedno je replika, a drugo je povreda Poslovnika.Ja mislim da gospođa pre mene,a i govornik kome ste već oduzeli dva minuta, da ste zloupotrebili to pravo, jer se Poslovnik reklamira odmah po učinjenoj povredi, a od onog što oni reklamiraju je prošao još jedan govornik. Dakle, nije bilo osnova da reklamiraju povredu Poslovnika, jer su zakasnili. Drugo, ovo drugo izlaganje je ličio na repliku, pa s toga vas molim da zbog jednakosti primenite isto pravilo koje ste primenili prema gospodinu Milojičiću i da oduzmete dva minuta poslaničkoj grupi koja je to pravo zloupotrebila, naknadno to reklamirajući i koristeći to kao repliku. Hvala. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem.Da li želite da Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika?

Zahvaljujem, predsedavajući.Smatram da je prekršen član 8. Poslovnika Narodne skupštine gde se kaže – o redu na sednici Narodne skupštine stara se predsednik Narodne skupštine. Na to ste me potakli, izgovorivši jednu neverovatnu rečenicu. Molim se na dalje zaista suzdržavate da tako postupate, ne samo vi nego i svi koji predsedavaju, a to je da kada se rotirate u predsedavanju, onda kažete – ne znam šta se desilo pre, ja tada nisam predsedavao. Poslovnik nigde ne predviđa trenutak početka ili kraja rotacije onih koji predsedavaju. On se odnosi na predsednika Narodne skupštine, a njegovi zamenici koji su predsedavajući u dotičnom trenutku, poštuju iste odredbe, odnosno Poslovnik se shodno tome primenjuje na njih.Dakle, mi ne možemo da beležimo tajming, niti bilo ko drugi to treba da radi kada se ko zarotirao. Zato imate tehničku službu, imate gospođu koja sedi pored vas, imate čitav tim ljudi koji vam pomažu u upravljanju i vođenju sednice, da bi vam rekli šta se desilo pre nego što ste vi preuzeli predsedavanje sednicom. Argumenti da neko od vas nije bio prisutan kada su naša prava ovde kršena, mislim da ne stoje.Drugo, stoje.Drugo, mi smo celo prepodne svedočili ovde da su zloupotrebljavane reklamacije Poslovnika od strane poslanika većine da bi se repliciralo. Svesni smo bili da onog trenutka kada neko od nas, sticajem okolnosti, ili snagom argumenata koje ima, sklizne možda, ne namerno u repliku, a ne Poslovnik, da će odmah imati najoštriju penalnu meru, a to je oduzimanje minuta.Molim vas da odredite pauzu ako treba, da se konsultujete sa ljudima koji su bili ovde prisutni od 10 jutros i da naprosto imate svest o tome kako se sednica vodila i da iste aršine primenjujete na sve nas. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem, Tepić.Maločas sam rekao, mislim da niste dobro čuli, maločas sam rekao da ne postoje dvostruki aršini u vođenju sednice. Što se tiče konkretno koleginice Čabraje, mislim da ste pogrešno protumačili, ja nisam rekao da nisam prisustvovao tom delu sednice, nego sam rekao da sam primetio da je koleginica Čabraja u sistemu i da se javila po osnovu replike da bi dobila

jer je koleginica reklamirala povredu člana 8, a to blage veze nema ni sa čim što smo čuli ovde. To pokazuje način na koji se oni ophode i prema građanima i prema Narodnoj skupštini Republike Srbije. Kao što su oni govorili o nekim davno prošli vremenima, pa prizivaju da se neko negde, možda i vrati, od toga nema ništa, kao što se nikad više neće vratiti ni vreme u kome je Grad Beograd zadužen za milijardu i dvesta miliona evra, neće se vratiti ni pali gradovi, neće se vratiti konsultantske usluge Bojane Lekić u vodovodu, neće ništa od toga da se vrati, neće se vratiti angažovanje advokatske kancelarije javnim preduzećima u Gradu Beogradu, to možete da zaboravite, završili smo sa tim. U Srbiji je novo vreme, živi se i radi pošteno, plata se zarađuje i ne živi se od krađa kao u vreme nekih pre nas. nisam bio u mogućnosti da sugerišem kolegi Filipoviću, jer koleginica Tepić to nije dozvolila. Da ste dozvolili i da ste se poslužili, ne snagom sile i glasa, nego snagom argumenata, ja bih sugerisao kolegi Filipoviću da usmeri svoju pažnju i da se obrati meni, da mi ukaže u čemu sam povredio Poslovnik.Da li želite, kolega Filipoviću, da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne)(Radoslav da ćete dobiti reč kolega Milojčiću, ali neposredno pre vas se javio kolega Aleksandar Marković.Povreda Poslovnika, izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući.Reklamiram povredu člana 104, ali i člana 107. koji tretira dostojanstvo Narodne skupštine, da pređemo preko toga što je malo pre bila greška u citiranju člana, pa je citiran član 8. Poslovnika, a misleći na član 108.Znate 108.Znate šta, tužan je bio pokušaj diskreditovanja i omalovažavanja našeg uvaženog kolege, mog prijatelja gospodina Filipovića, od strane jednog poslanika koji je poznat samo po tome da je za vreme njegove vlasti u jednoj lokalnoj samoupravi, da su se trošile litre i litre piva, da su se trošile…

da ukažete meni na koji način sam, morate se obraćati meni, ne direktno poslanicima opozicije, već meni na koji način sam povredio Poslovnik, konkretno član 104. i član 107.Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika?

izaći ću malo iz okvira, pitanje nije političke prirode, nego ljudske. Znam vas kao vrlo korektnog momka, bez obzira što nismo stranački isto orjentisani.Da li ima smisla da ste meni malo pre oduzeli minut i po, a da prethodnoj dvojici govornika niste oduzeli vreme? Da li ima smisla, molim vas, onako drugarski mi recite? I reklamiram član 108. Vama sam dozvolio da dovršite puna dva minuta, a malopređašnje govornike sam prekinuo, nisam im dozvolio da završe. Prekinuo bih i gospodina Filipovića, međutim nije mi bilo dozvoljeno od strane pojedinih poslanika opozicije. Samo je u tome razlika, inače bih svakako prekinuo i gospodina Filipovića, kao što sam prekinuo i gospodina Markovića.Po amandmanu, javio se narodni poslanik Marko Atlagić, izvolite. Uvaženi predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, gospodo narodni poslanici, moram da kažem da sam šokiran sa pojedinim amandmanima i odmah da kažem da predlažem da se oni odbiju.Radi odbiju.Radi građana Republike Srbije i istinitosti, pročitaću u Ustavu Republike Srbije za jezik i pismo, član 10. – u Republici Srbiji, u službenoj upotrebi su srpski jezik i ćirilično pismo. Službena upotreba drugih jezika i pisama uređuje se zakonom na osnovu Ustava, podvlačim, na osnovu Ustava. Naime, vaspitno obrazovni rad, kako kaže član 5. ostvaruje se na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, a pošto je srpski jezik i ćirilično pismo sastavni deo identiteta srpskog naroda, da ne kažem da je najglavniji, i išli bi u rastakanje nacionalnog identiteta, dakle Srba u

Prema tome, u tom smislu, smatram da je zakon izuzetno dobar, da je on rešio ne samo pitanje ostvarivanja prava službene upotrebe matičnog naroda, nego i nacionalnih manjina, kako vidite u sledećim stavkama člana 5, kako to rade i drugi narodi u Evropi i svetu.Još jedanput kažem, zaista sam šokiran predlogom. Ovo je ignorisanje ne samo nacionalnog imena, nego ignorisanje nacije u celini. Hvala lepo.

predlog ovog člana koji je dalo Ministarstvo sasvim na mestu. Ali, bojim se da smo se svi malo zaigrali i da smo zaboravili da se danas raspravlja o jednom zakonu koji u svom nazivu ima i reč: „vaspitanje“. Hajde da se zapitamo svi da li se ponašamo onako kako se ponašaju vaspitani ljudi. Učinimo da ovaj posao završimo na jedan kulturan i dostojanstven način, kako to i priliči vaspitanim i obrazovanim ljudima. Apelujem na kolege iz pozicije i kolege iz opozicije, da se uzdržimo od teških reči i da zbilja dostojanstveno završimo ovaj posao. Hvala. **Đorđe

pokaže šta je to vaspitanje, obrazovanje i da ih natera da današnja rasprava teče na način koji je dovoljno pristojan da može da bude odvijan u ovom visokom domu.Šta je amandman? Zbog javnosti, amandman je da se predlaže da se nastava ne izvodi samo na jednom pismu, srpskom, ćiriličkom pismu, nego da se izvodi i na latiničnom pismo, takođe srpskom. To je bogatstvo ovog naroda. To ko ne zna da shvati, ja ne mogu da mu pomognem, nisam te struke, niti te specijalnosti.Znači, samo bogatstvo može da bude kada imate dva pisma koja vam daju mogućnost da komunicirate među sobom, i sa Srbima, i sa drugim građanima Srbije, i sa susedima, i sa celim svetom. Zlonamerne primedbe da se time razbija korpus srpskog naroda, identitet, i ne znam šta sve, su besmislene, kao da ste profesor istorije koji je pobegao iz tri države i otišao u treću nezavisnu da tamo izigrava nekakvog profesora. To je potpuno besmislena stvar.Molim

Gospodine Živkoviću, molim vas da poštujete dostojanstvo Narodne skupštine. Ove poslednje reči se nisu čule jer nisam dozvolio nastavak onoga o čemu ste želeli da govorite, a to se najmanje tiče amandmana o kojem se vodi rasprava.Povreda Poslovnika, narodi poslanik Aleksandar Martinović. Dame i gospodo narodni poslanici, povređen je član 107. Ovo što je rekao Zoran Živković odnosilo se na našeg uvaženog kolegu prof. dr Marka Atlagića, koji je bio svojevremeno ministar u Vladi Republike Srpske Krajine, poslanik u Hrvatskom saboru 1990. godine, kada nije bilo ni malo jednostavno biti Srbin u Zagrebu, a pogotovo ne poslanik.Ovo

ili ga je onaj Lule tamo vezivao u Nišu za banderu. U svakom slučaju, Srbe nije branio.Molim vas, gospodine Milićeviću, ovo što je rekao Zoran Živković prevazilazi nivo lične uvrede. Ovo je uvreda na račun Srbije i na račun srpskog naroda, jer je podtekst ovoga što je rekao Zoran Živković da su Srbi odgovorni za raspad bivše Jugoslavije, jer se ovde prozvao čovek koji je branio Srbe u Krajini, i to ne samo politički, nego i vojno. Zahvaljujem, gospodine Martinoviću.Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje ću vam reći, ono o čemu je govorio gospodin Živković nije otišlo u etar, odnosno u javnost, jer sam ga

ovo je veoma ozbiljna tema. Mogu da se složim sa predlagačima amandmana u jednom, da je i latiničko pismo naše pismo koga su Hrvati ukrali. Ali, s obzirom na dešavanja u poslednjih sto godina, ja bih ipak da mi malo zaštitimo ćirilicu. Kako to izgleda na sudu, kolega Atlagić je bio. Kad su me svojevremeno tužili ovi iz „nikad im dosta nije bilo“, kada sam došao na sud, tužba je bila na latinici. Dođem ja na Novi Beograd, u Prvi osnovni sud, tužba na latinici. Kažem ja sudiji, a govorim npr. šta može da dođe ukoliko se ovo ne definiše, i sudija mi kaže da on misli da ja nemam pravo na ćirilicu, iako članom 10. Ustava to moje pravo nije sporno.

od koga su nastali mnogi drugi narodi, koji su prisvojili naš jezik i samo stavili neke svoje oznake, dodali neka dva slova i ja im tražim da vrate 30 naših slova, znači da se koriste samo sa ona svoja dva, kad to tako može.Dakle, prvo su nam preuzeli jezik, neki su nam preuzeli pismo ja se slažem da je latiničko, latinica srpsko pismo sa latiničnim oznakama, ali mi moramo biti osetljivi i na ćirilicu. Ona je godinama zapuštana, a kolika mržnja se primenjuje prema ćirilici pokazuje ova fotografija. pokazuje ova fotografija, ovo je Vukovar, pogranični grad u Republici Hrvatskoj i ukoliko ne budemo pažljivi može nam se desiti, a dešavalo nam se da i u Srbiji razbijaju table sa oznakama države Srbije, dakle može nam se desiti da neko počne i ovde da razbija table zbog ćiriličkih oznaka. Dakle, ovo je ono na koga se ne trebamo ugledati, ali kad oni mogu da štite latinično pismo koje su ukrali od nas zašto mi ne bi zaštitili svoje originalno pismo koje se zove ćirilica.Zakoni se menjaju. Ukoliko i drugi narodi shvate da se služe našim pismom, ukoliko tenzije splasnu, ukoliko se ne bude dešavalo ovo, oni neće da nam učine ni kad napišu – Srbe na vrbe. Neće da napišu ćiriličnim pismom. Ni toliko neće da nam učine, pa ja zbog te osetljivosti naroda na sva dešavanja i osetljivosti na to što ćiriličko pismo nije bilo zaštićeno u prethodnom periodu, apelujem da mi to činimo i pozdravljam ovo kao početak borbe da ćirilica makar bude ravnopravna u državi Srbiji, ako ne i preče pismo. Hvala.

gledaju nas roditelji, nedaj Bože deca, gleda nas akademska javnost i očekuju da čuju šta će to revolucionarno doneti ova dva nova zakona. Ministar nam se malo uspavao, verovatno prvi put posle dugo vremena imate priliku da vidite kako izgleda situacija u srpskim školama, otprilike ovako kao u ovoj Skupštini.Molim vas da opomenete sve koji se ne drže dnevnog reda, jer nama ovde vrlo je jasno zbog čega se to radi. Radi se zbog toga da se skrati vreme, odnosno da se produži vreme za raspravu da ne bismo da ne bismo imali vremena da raspravljamo o Zakonu o visokom obrazovanju i amandmanima koje su podneli, da javnost ne bi znali da ste danas proturili mnoge stvari, predlog inicijalni Zakona o visokom obrazovanju nije sadržao i da ste onako na kvarno, slobodno mogu da kažem, najzad našli model kako da univerzitetima koji dugo godina ne mogu da dobiju akreditaciju to obezbedite.Molim vas da se svi drže dnevnog reda. **Đorđe Milićević** Koleginice Mihajlovska, vi možete o povredi Poslovnika sa predsedavajućim, ministar nema nikakve veze sa tim. Milićević** Meni se obraćajte.Druga stvar svaki poslanik troši svoje vreme svoje poslaničke grupe. Ne može on vama ništa da oduzme.Da li ste zadovoljni odgovorom ili želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o tome?Želite da se izjasni. U redu.Po amandmanu, narodni poslanik Boško Obradović. Izvolite.

Izvolite. pogodila jednu izuzetno bolnu i važnu temu društvene scene u Srbiji, a to je pitanje zaštite ćirilice u savremenom društvu. Ovde zaista ne mogu da se složim sa kolegama iz opozicije koje predlažu jedan ovakav amandman, koji praktično pod izgovorom zaštite srpskog latiničkog pisma uvodi u naše društvo jednu vrstu šizofrenije, po kojoj jedino mi imamo dva pisma, koja treba da budu podjednako zastupljena, a svima nam je jasno i svi to vidimo da ta dva pisma u međusobnom ratu ne mogu preživeti. Jedno će nestati. Po svim tendencijama koje gledamo decenijama unazad, ćirilica je ta koja nestaje a ne latinica.Meni je zaista, u u tom smislu drago, da predstavnici vladajuće većine, su se setili ćirilice posle šest godina vlasti SNS i to je jedan dobar znak i ja ih pozdravljam da su došli na pozicije Dveri i zaštite ćirilice u našem društvu.Ono što je dramatično jeste zašto niste ništa uradili za šest godina vlasti da zaštite ćirilicu nego ovde verbalno se obračunavate sa nekim amandmanima, a imate svu vlast šest godina da zaštite u službenoj upotrebi ćirilicu u našem društvu, da je zaštite na medijima, da zaštite u javnim natpisima, na ulicama, da zaštitite na svaki drugi način. Nema te zaštite, vi ste, makar u poslednjih šest godina zajednički odgovorni za propadanje ćirilice u našem društvu i državi. U redu je, danas ste se setili da postoji ćirilica, danas hoćete da je štitite.To je dobra stvar i mi to apsolutno podržavamo. Apsolutno smo protiv šizofrenije i nekakve prazne priče o dva pisma koja mi treba podjednako da negujemo, jer je to naše bogatstvo. To nije bogatstvo, to završava tako kako je rekla koleginica da naša deca pišu latinicom i zaboravljaju ćirilicu. Dveri su apsolutno protiv toga.

važno.Dakle, ono što smo mi hteli prethodnim amandmanom koji je isti kao i ovaj, jeste da kažemo, prvo da je latinično pismo srpsko pismo. Drugo, da se nastava informatike ne može izvoditi na ćiriličkom pismu i treće da vidimo da ono što je ministar malopre rekao u zakonu ne piše. Vi ste rekli ministre i ćirilica i latinica. U zakonu piše – obrazovno-vaspitni rad ostvaruje se na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, tačka. Ne pominje se latinica, tako da to što ste vi rekli u zakonu ne piše.Kao odgovor na ovu svoju inicijativu mi dobijamo optužbe da mrzimo svoj narod, da mrzimo Srbiju, da mrzimo pismo, da hoćemo da proglasimo narod genocidnim, da optužujemo Srbe da su započeli rat i tako dalje. Neki poslanici su šokirani, pa i ja sam isto šokirana da narodni poslanici ne znaju razliku između službene i javne upotrebe jezika. U školi jezik nije u službenoj upotrebi nego u javnoj upotrebi.Dalje sam šokirana da narodni poslanici drže da je samo ćirilično pismo, pismo srpskog jezika jer oni time odbacuju i svom, kako bih rekla, neprijateljskom, arhineprijateljskom narodu Hrvatima, pošto vidim da komentarišu kako je ćirilica srpsko, a latinica hrvatsko pismo, prepuštaju celokupnu Dubrovačku književnost za koju mi verujemo da je srpska književnost, a zamislite pisana latinicom. Pa, prepuštaju dela Ive Andrića koja su prvo objavljena latinicom Dobrice Ćosića. Pa, nemate prava, gospodine Atlagiću toga da se odričete samo zato što ne znate da je latinično pismo, pismo srpskog jezika.I, ko onda mrzi srpski narod, srpsku književnost, da li mi koji pokušavamo da ga obogatimo ili vi koji se odričete najvećih dela naše književnosti zato što ne znate da je i latinično pismo, pismo u tradiciji srpske književnosti i srpskog naroda i da su njima pisana najveća dela naše književnosti. Pravo na repliku, narodni poslanik Marko Atlagić. Izvolite. **Marko Atlagić** Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, šokiran sam diskusijom prethodne govornice, ali sada ćemo razjasniti.U službenoj upotrebi u Srbiji je srpski jezik i ćirilično pismo. Latinica je posuđena od Latina, moram ovo da joj kažem, i Hrvati su je posudili. Ona je latinica je srpska koliko i hrvatska, koliko i mađarska, ali je u Hrvatskoj, njihovo službeno nacionalno pismo kao što je ćirilica u Srbiji srpsko nacionalno pismo. Nacionale manjine, vidite u ovom članu, kaže kaže se kako pismo upotrebljavaju, sigurno svoje pismo i tako dalje, uz određene karakteristike i standarde određene.Nije

zajedno sa mojim studentima da razjasnimo, pa će onda naučiti da u Dubrovniku je postojala i srpska kancelarija na srpskom pismu, a ne samo na latiničkom.Hrvati su upotrebljavali staroslavenski jezik do 1925. godine, a onda su se odrekli svog staroslavenskog jezika, odnosno pisma glagoljice i posudili od Latina itd.Dakle, latinica je srpska koliko i hrvatska, koliko u Bosni, koliko i u svim drugim narodima, koji latinicu upotrebljavaju, ali ovde se radi o srpskom nacionalnom pismu. Ćirilica je srpsko nacionalno pismo.Prema tome, ono mora biti u

gde su dva naroda u lokalnoj zajednici, gde je u određenim standardima postoji drugi jezik i pismo u upotrebi. Prema tome, odreći se svog nacionalnog pisma, znači odreći se sebi, kako je to Stefan Nemanja govorio i njegovi naslednici. Koleginice Jerkov nemate pravo na reč. Pozvao vas je kolega Atlagić na predavanje. Ne, ne.Reč ima narodni poslanik Mirko Krlić. Izvolite. Hvala predsedavajući. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, neću koristiti puno vremena, tek toliko da podržim inicijativu ministarstva jednim vrlo slikovitim primerom, i da vama koji imate sumnju u to da li je došlo do rastakanja nacionalnog integriteta, kako je to rekao profesor Atlagić.Najbolje ćete videti ako, kojim slučajem odete u Banja Luku. Predpostavljam da je većina vas tamo bila.U centru Banja Luke nalazi se ogromni spomenik. Obelisk. Nalazi se preko gde je nekada srušena srpska pravoslavna crkva, na svu sreću, danas ponovo podinuta. Tamo se nalaze stihovi srpskog pesnika, gde je jedan red pisan ćirilicom, a drugi red latinicom. Neverovatan nonsens, nešto što samo pokazuje primer da je u ime bratstva i jedinstva ovaj narod bio spreman da se odrekne svog nacionalnog identiteta, i zbog toga pozdravljam što se danas ćirilično pismo na ovaj način ponovo utvrđuje i što se štiti ovakvom vrstom zakona.Znate, da bi smo opstali u ljudskom obliku, mi moramo čuvati svoju kulturu, svoj identitet i svoje nacionalno dostojanstvo. Ja vas molim da zadržite ljidski oblik bar do kraja ovog mandata, da čuvate svoj identitet i svoju kulturu.Ne verujem da će vam to posle biti potrebno, možete se vratiti u svoj prirodan oblik. Prijatno. Povreda Poslovnika, narodni poslanik Marinika Tepić. tumači sadržaj mog amandmana na član 5. ovog Zakona, koji svi imaju pred sobom, pa tako i vi.Smatram da u ulozi predsedavajućeg ipak treba da imate pozorniju i veću pažnju nego drugi nezainteresovani poslanici ili zainteresovani, upravo za to, za pogrešno tumačenje.Sve vreme, u poslednjih nekoliko minuta, moje i vaše kolege, ne samo da pogrešno tumače, nego i izvrću sadržaj mog amandmana, i vi na to ne reagujete. Govore o odricanju nacionalnog identiteta, da ova intervencija znači odricanje. Ne znači odricanje, niti se iko odriče ćiriličnog srpskog pisma, nego se predlaže dodavanje i srpskog latiničnog pisma.Ja vas molim, da ne bi se stvarala zabuna u javnosti, da vi, kao predsedavajući, koji raspolažete svim amandmanima, skrenete pažnju na to da se ne iznose netačni podaci, da se ne izvrće sadržaj naših amandmana, i da se posle mi ne teretimo za te koji vređamo, ili iznosimo, maltene, ratoborne ovde izjave. S druge strane, slušamo tako teške kvalifikacije od zločina do genocida što su tako strašni i ozbiljni instituti koji našu zemlju tište godinama unazad, strašno su breme našoj zemlji da bi smo se tako olako frljali sa njima i da se stavljaju u kontekst nečega što je neuporedivo sa ozbiljnim zločinima kakav je kakav je genocid i drugi koji su pomenuti.Ja vas molim da to ne činimo sa ovom raspravom, jer zaista tome nije mesto, pri tom dovodeći u rizik da vređamo žrtve genocida i ostalih loših radnji koje su činjene u nečije tuđe ime. Hvala. svaki narodni poslanik ima pravo da tumači amandman kako on smatra da treba da ga tumači i ja tu ne mogu da vam pomognem. Mogu u slučaju da vaš amandman bude prihvaćen i to će ostati zabeleženo, pa ako neko zatraži autentično tumačenje tog člana 5. koje je nastalo prihvatanjem vašeg amandmana, vi ćete biti ti koji ćete prvi da date predlog autentičnog tumačenja.U debati svaki narodni poslanik ima pravo da ga tumači kako on smatra da Aleksandra Čabraja. **Aleksandra Čabraja** Reklamiram član 107. Dakle, možda svaki poslanik ima pravo na autentično tumačenje amandmana o kojem se raspravlja i ja se slažem sa tim, ali nema ni jedan narodni poslanik pravo da vređa dostojanstvo Narodne skupštine, a vi ste to upravo dopustili, tako što će reći da treba sada da budemo u nekom ljudskom obličju, a da posle možemo da se vratimo u neko obličje koje nije ljudsko.Ako ovo nije vređanje dostojanstva Narodne skupštine i velikog dela poslanika koji ovde sede, ja ne znam šta treba da se kaže, pa da neko shvati da je Narodna skupština uvređena time. Slažem se da je kolega Krlić preterao i vodiću o tome sledeći put više računa.Povreda Poslovnika, Branka Stamenković. **Branka Stamenković** Povreda Poslovnika, član 103. stav 3. Predsednici poslaničkih grupa imaju prednost prilikom prijave povrede Poslovnika. Malo pre su istovremeno Poslovnik držali kolega Saša Radulović i koleginica Čabraja. On je predsednik poslaničke grupe, ona nije. Vi ste dali reč njoj, a ne njemu. Povredili ste Poslovnik. Samo mi nemojte reći da ga niste videli, čovek ima 2 metra. Hvala.

nisam mnogo pogrešio, odustao je.Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. **Nenad Konstantinović** Poštovani podpredsedniče Parlamenta, dame i gospodo narodni poslanici, ja sam iz ove rasprave

sam tako razumeo vas iz SNS koji objašnjavate da je ovo službeni jezik srpski, ćirilično pismo, pa samo će da se uči srpsko ćirilično pismo.Zato i podržavam da usvojite ovaj amandman, da bi omogućili zakonski da naša deca nauče latinicu. Ne vidim razlog zašto bi učila latinicu samo na časovima engleskog jezika. Valjda mogu da nauče latinicu i na času srpskog jezika. Razlikuju se ta slova na engleskom i na srpskom jeziku.Prema tome, treba da uđe u zakon mogućnost da u drugom razredu, kao što su i do sada, naša deca učila, uče i dalje latinicu.Ako se ne prihvati ovaj amandman, to će možda biti sprečeno ovim autentičnim tumačenjima koja daju poslanici SNS.Mislim da je dobro da naša deca znaju i ćirilicu i latinicu, i ne vidimo ništa loše u tome.

Zahvaljujem. Ja ću govoriti na latinici, zbog toga što želim da sve podsetim da je uvredljivo braniti upotrebu ćirilice time da Srbi, srpkinje i drugi narodi i narodnosti koji pišu ćirilicom ne umeju sami da sačuvaju sopstveno pismo. Uvredljivo je govoriti o ćirilici kao o identitetu i onda kazati, ona je ugrožena zato što mi nećemo da upražnjavamo svoj identitet.Koliko je to uvredljivo, postoji jasno, samo ako malo razmislite šta izgovaramo kada kažemo, samo ćemo narediti nanošenje ćirilice zato što je to naš identitet.Ili imamo identitet, ili ga nemamo, a zloupotrebljavati pismo jednog jezika za, čak bih rekla, ispod politikantskog nivoa rasprave o tome je li nam nacija ugrožena ili nije, nije dostojno nikoga ko govori ovaj jezik. Zato govorim na latinici. Hvala vam. Zahvaljujem,Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.Da li neko želi reč?Izvolite, koleginice Stamenković. Hvala.Moj amandman ide takođe u pravcu da se ne opredeljujemo isključivo za ćirilicu u odvijanju obrazovno-vaspitnog rada, već da držimo i latinicu. Pri tome, ja neću pričati toliko o ovim razlozima nebeske Srbije, već bih da se malo spustimo na zemlju i da vidimo kako će ovo u praksi da izgleda.Znači, nekoliko pitanja za predlagača zakona: Da li ovo znači da deca više neće učiti latinicu u drugom razredu osnovne škole? Ministar klima glavom, kaže – učiće. Evo, da objasnim na šta će to onda da izgleda. Oni će učiti latinicu, a neće smeti da je koriste. Već sad se dešava, pričam na osnovu iskustva iz osnovnih škola, imam dete u osnovnoj školi, da nastavnici brane deci da pišu latiničnim pismom. Ovo kad budu videli, deliće jedinice ukoliko se ne bude pisalo isključivo ćirilicom.Druga

Ja vas molim, dva pisma su naše bogatstvo, nemojmo učenje latinice prebacivati sa učiteljice na „tičerku“, nego ostavimo stvari kao i do sada, da imamo dva pisma koja se ravnopravno mogu koristiti. Hvala.

Hvala.Ovde se nauči mnogo o retorici, pa čujemo od vladajuće većine jedan početak koji bih ja mogao da iskoristim sada i da kažem da velika mržnja koju vladajuća većina oseća prema opoziciji ne bih trebala da je spreči da urade nešto što je u interesu građana Republike Srbije, jer ovo je retorika koju ste iskoristili, zar ne?Na ovakav način, naravno ne bih trebalo da razgovaramo. Činjenica jeste da smo ovde predložili mnogo stvari. Između ostalog je predloženo, na primer da se ograniči broj učenika po odeljenju, tako da maksimalno odeljenje u osnovnim i srednjim školama može da ima 20 učenika. To je jedan od faktora koji možemo da utičemo na kvalitet obrazovanja.To

govorimo?Ovo su neke stvari gde nije bitno samo opredeliti sredstva za nešto, nego je i bitno raditi na kvalitetu i na pokazateljima kvaliteta obrazovanja ljudi koji dobijaju. Složićemo se svi da učionice u kojima, a to je posebno u Beogradu slučaj da ima 30-32 učenika, jednostavno ne možete da dođete do kvalitetne nastave.Prema tome, sa ovakvim jednim amandmanom država bi trebala da obezbedi dovoljna sredstva da deca uče u odeljenjima koji imaju razumnu veličinu.Isto tako, u predškolskim ustanovama trebalo bi ograničiti broj dece po grupi po vaspitaču koji vodi tu grupu, ne bi li takođe, ta deca u predškolskim ustanovama dobili kvalitetno obrazovanje. Hvala. poslanik Vladimir Orlić. **Vladimir Orlić** Pozivam da se ne prihvati, baš kao malo pre i naravno da to što predlagač amandmana ne uviđa nikakvu razliku između, kako je rekao mržnje i sopstvene neozbiljnosti, odnosno problema sa matematikom, to nije razlog da mi ovo podržimo. Hvala lepo.

Dame i gospodo narodni poslanici, nemam ništa protiv da pomenuti gospodin govori pre mene. se da je on pomešao. Član 5. ne govori o broju učenika. Da li sam ja pogrešio? Po ovome, 5a, on je predložio da obrazovanje bude to, to i to, nigde se ne govori o broju učenika.Kaže – matematički dokaz u izbornoj krađi. Imali smo sva pokrivena biračka mesta, krađe nije bilo. Isti čovek, neverovatno.Broj dva, jedan traži da se školarina poveća, ovi iz grupe nikad im dosta nije bilo, drugi traže da školarina bude besplatna. Jedan kolega

kako je pomešao ovo, visoku školarinu, povećati školarinu, skinuti školarinu. Besplatno školovanje, subvencije da se uvedu, da se ne uvedu, bilo je izborne krađe, nije bilo izborne krađe, kaže isti čovek, po amandmanu kaže besplatno obrazovanje izađe i obrazlože koliko u odeljenju treba da bude učenika. Ili je muzičar ili nije muzičar. Ako je muzičar, neka ide da svira. Hvala.

Radulović** Mislim da građani mogu jako lepo da vide kako izgleda kada poslanici vladajuće većine hoće da pobegnu od rasprave kako pokreću razno-razne teme i puštaju razne neistine, samo da ne bi govorili o onome što je stvarno tačka dnevnog reda.Evo, da vam kažem, ovaj član koji predlažem, to je član 5a. i tu ima jedan stav koji kaže – odeljenje u osnovnim ili srednjim školama može da ima maksimalno 20 učenika. Tako da, prethodni govornik očigledno nije govorio istinu. Oni bi da ne ne diskutujemo o ovome. Oni bi da diskutujemo o svim ovim stvarima koje podmeću, ova neka izmišljanja. Ako hoćete da vidite, recimo, za subvencije stranim investitorima, dovoljno je da pogledate budžet Republike Srbije za 2014. godinu koji sam ja predložio, budžet Ministarstva privrede, za koji su oni svi zajedno glasali, jer tad im je zvonce tako govorilo, i tim budžetom su ukinute subvencije svim stranim investitorima. Uvođen je red u Srbiji.Prema ono o čemu govorim. Da bi se uvele sve ove stvari u Republiku Srbiju, i besplatni udžbenici i prevoz za svu decu, i to da se obezbedi maksimalan broj učenika po odeljenju, sve to može da se plati, jer novca u budžetu ima. Problem je što se taj novac troši na pogrešne stvari. Troši se na bacanje novca, u različitim subvencijama, stranim investitorima, na korupciju, na svašta nešto.Kada sam pokušao da uvedem red, to je zaustavljeno i zbog toga sam i podneo ostavku.Prema tome, da ne bi pobegli od suštine, građani treba da znaju. Suština je da amandman 5a. predlaže i besplatne udžbenike za svu decu, u svim osnovnim i srednjim školama, predlaže, takođe, da se ograniči broj učenika po odeljenju, predlaže mnoge stvari koje trebaju svim roditeljima. Ovo je samo jeftin pokušaj da se pobegne od suštine.Gospodo, vreme reči je isteklo. Dajte dela malo,

Dužan sam samo da kažem da je prosek učenika u osnovnim školama Srbije trenutno 19,1 učenik. Pravo na repliku, narodni poslanik Marijan Rističević. **Marijan Rističević** Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, posebno vi dragi moji seljani i seljaci, ili kako vas već nazivaju, evo primera kako bi gospodin Radulović eliminisao ne znam koliko odeljenja. Ja se nadam, ministre, da to nećemo dozvoliti.Kad je već predlagao amandman, trebao je za seoske sredine predvideti da to bude manji broj dece, jer dece u seoskim sredinama nema. Metropolizacija je uradila svoje. Veliki broj dece je pre ili kasnije, posle sticanja obrazovanja, otišlo u grad. Svi veliki umovi su rođeni na selu, pa bih ja voleo da je prethodni govornik govorio malo i o tome.Međutim, on je pokušao da kaže da ja nisam govorio istinu. Ali, ovde to stoji. To je nesporno. I nije jedan medij objavio, 12. 09. 2013. „da sigurno da u ovoj 2014. godini nećemo ići na ukidanje subvencija za investitore koji otvaraju nova radna mesta“, otkriva za „Blic“. On objašnjava da ova mera postoji i u drugim državama i da je jasno da „mora postojati nešto zbog čega će se ulagači opredeliti baš za Srbiju“. Ja pozdravljam to mišljenje.

Nove tehnologije uz nova radna mesta donose novi sistem obrazovanja, novo obrazovanje, donose novo znanje. Ali, eto, on nije znao šta je rekao, jer mu je verovatno neko napisao i bilo je – pročitaj što ti je napisano. Hvala.

Zahvaljujem.Član 106.Baš kao što ni slike Vukovara, prema kojima bih ja očekivala malo više poštovanja u ovom domu, nemaju blage veze sa ovom raspravom, upravo tako nema ni izborna krađa, ni nove tehnologije, itd, dakle, nikakve. Kao što ste i sami rekli, predsedavajući, nikakve veze nemaju sa ovom diskusijom. Hvala.

o jednom delu amandmana koji predlaže Poslanička grupa DJB koji govori o maksimalnom broju učenika, jedini odgovor koji smo mogli da čujemo od ministra je prosečan broj učenika u Srbiji, koji je, eto, nešto malo manje od tih 20. Ali, nije suština i ne govori ovaj amandman da prosek učenika po odeljenju treba da bude manje od 20 ili do 20, nego da ne bude više od 20 učenika u odeljenju.Zašto je to važno, ministre? Evo, ja sam našao ovde dok traje diskusija sajt vaše škole. Vi se sad hvalite tamo i kažete – broj učenika u odeljenjima kreće se od 10 do 20, što omogućava primenu savremenih oblika i metoda rada, u cilju postizanja kvalitetnijih znanja i veština.Znači, vi, gospodine ministre, u svom prethodnom životu, kao direktor jedne privatne školske ustanove, vrlo dobro ste znali zašto je važno da odeljenja nemaju više od 20 učenika i da se na taj način radi bolje i kvalitetnije. Kada mi govorimo ovde o zakonu kojim treba da se uredi obrazovanje u celoj Srbiji, onda je sasvim u redu da govorimo o tome da li taj broj od maksimalnih 20 učenika može i treba da se nađe kao zakonska obaveza i da li mi onda možemo da govorimo o tome koliko će to da košta državu Srbiju i da li mi imamo mogućnosti, materijalne i kadrovske, da to ispunimo, a ne ovako paušalno da se napadamo mi iz opozicije kako ne znamo ništa, kako želimo samo da opstruiramo raspravu, a vaš odgovor da bude to koliko je prosečno učenika u jednom odeljenju.Podsetiću

Tako i na ovaj način pokušavate da zamaglite problem obrazovanja, problem odeljenja koja imaju 30 i više učenika i koji je kvalitet nastave u takvim odeljenjima.

Ali, sve zavisi prema guberu. Dakle, 19,1 govori o nečemu drugom, a to je bela kuga. Naravno da postoje druge nevolje te iste brojke, a to su i planinske čuke, sela i ostalo, gde ih ima manje. Velike koncentracije ima samo u par gradova – Beograd, Novi Sad, Pazar.Mi radimo celu studiju sa Svetskom bankom, cele te mreže, da bi videli na čemu smo. Apsolutno, pedagoški je oko 20 đaka. Opet zavisi od sastava, od mnogo drugih činilaca i kada se formiraju odeljenja, znaju stručni saradnici kako se to čini još od prvog osnovne, pa prvog srednje, itd.Široka je tema. Moja namera nije bila da spočitam priču da je 20 loša cifra. To je opet pitanje novca. Govorim, nažalost, da je ovo realnost. Dakle, 19,1 đak je nešto što sam ja zatekao. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Saša Radulović. **Saša Radulović** Hvala.Prvo da pozdravim izlaganje poslanika Đurišića, koji praktično govori o suštini.Ministar je sada potvrdio, što je jako dobro, i to što je pisalo na sajtu njegove škole, da je odeljenje sa 20 učenika u stvari odeljenje koje može da garantuje, do 20 učenika, dobar kvalitet nastave.Onda ostaje pitanje – zbog čega ne stavimo to ograničenje? Recimo, moguće dopune zakona su takođe da postavimo 20 učenika i da damo rok u kome će država ispuniti to, jer, recimo, u Beogradu je prosek na teritoriji celog grada negde 24, u srednjim školama 25. To je daleko iznad ovog 20. A, kada uđemo malo uže u gradske opštine, ministar to zna, dođemo do broja 30.Ono što je problem, i ministar ovo ne može da promeni, iako zna šta je dobro za učenike, on sigurno zna da je broj 20 dobar broj. Međutim, da bi to moglo da se ostvari, mora cela Vlada da stane iza toga. To mora da postane prioritet. Država mora da opredeli pare za to. tu onda uđemo u problem i onda, naravno, te stvari koje ministar zna kao stručnjak, mora nekako da prećuti kada govori o tome šta Vlada želi da podrži, jer Vladi je bitno da daje subvencije Srbiji, Vladi je bitno da daje subvencije stranim investitorima, Vladi je bitno da baca novac. To je vezano za korupcijom. korupcijom. Uzima se reket 30%. To je ono što sam zaustavio kao ministar, jer kad smo krenuli u ministarstvu, videli smo da se novac baca na takav način, pa smo ih sve zaustavili, jer se ne otvaraju nova radna mesta i ona koja se otvore, to su za jeftinu radnu snagu.Zbog toga, da se vratimo na suštinu ovog amandmana, a to je – dajte da uvedemo merila kvaliteta, upravo ono što ste govorili pre nego što ste postali ministar, da odredimo taj broj od 20, da predvidimo vreme u kome ćemo to realizovati, pošto to predstavlja ograničenje za budžet. Hvala.

i tu imamo jednu jako bitnu temu. Ja sam s ministrom Vujovićem o tome pričao. Poslovi iz zakona, radi se preko 200 podzakonskih akata, radi se na normativu o prostoru, nikad nije urađena studija koliko mi stvarno prostora imamo. Ako treba, milijarde evra, treba, kad bi se prešlo u jednosmenski rad, zbog čega i govorim, jeste prilika da se pogledaju standardi sadašnjih škola i ustanova i to se upravo radi. Znači, ja zaista ne znam da li je ovo pogrešna teza sada, ali, mi je već imamo ostvarenu. Ostaje da se prepakuje.Još jedan fenomen. Roditelji misle da možda i postoji neka mantra da su gradske škole u centru bolje i onda dovode decu, čak direktori tih škola primaju decu i preko broja. Znači, ne samo što je to ustavno pravo da roditelj dovede gde hoće, nego narušava standard prostora tih škola zato što prima prekobrojno decu. Automatski na periferiji velike škole, koje su građene, imaju prostora, ostaju Treba da se ujednači kvalitet rada i na periferiji i u centru. Iza ove teze ima mnogo teza. Jedna je prostor i da se sagleda ukupan resurs prostora na nivou Srbije.Ako imate imate učionicu od 90 kvadrata koja je bila nekad planirana za ogromno odeljenje, a sada u stvari od nje imate skoro dve, da ne kažemo, od dve, tri sigurno, automatski je pitanje da li mi trebamo da bežimo od činjenice da je Strategija 2020 kad je u pitanju jednosmenski rad nešto što ne treba raditi. Mislim da treba, ali to sad otvara tek nova pitanja posle ovih zakona. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite. Potrudiću se da ovo opet bude kratko.Nije ništa neobično što smo mi maločas slušali ovde, mada deluje samo na prvi pogled da možda jeste, o nekoj prosečnoj plati, statistici na tu temu. Nije ništa neobično kad se zna da je jedan bivši predsednik, čuveni maneken, izgleda greškom priznao da jeste prosečna plata danas bolja, nego u njegovo vreme. Ako se sad pokušava neka amortizacija te izjave pričama da to možda nije baš tako, žao mi je, kasno. Šteta je što pritom nismo čuli što taj koji je ustao da priča o ovom amandmanu nije rekao – a, šta sam mislio o samom amandmanu, li je za ovo što predlažu ovi ljudi ili je protiv? Više nego jasno je da ne može da se svede nikako na priču o broju dece u odeljenju. Ne može, jer valjda je to opšte poznato da nema usvajanja amandmana delimično, ili ide sve, ili ne ide nikako.Kada je reč o samom sadržaju i onome što ovde predlagač uporno ponavlja, naravno, ponavlja jedno te isto. Neću ja da ga pitam da obrazlaže bilo šta dalje, dok ne odgovori ono što mu je traženo još pre tri amandmana i pre tri kruga jedna te ista priča. Pritom, naravno, ne mislim na pitanje – zašto se, ako toliko brine za plate, standard i kako ljudi žive, zalaže za ukidanje Železare? To mi je jasno. Odgovor znam. Zato što ne ume ništa bolje od toga, pa zato to predlaže. Ja hoću da on nama kaže, ako za 560 hiljada đaka predlaže da se svakom kupi računar, koliko je to para? Za sad izbegava da odgovori, a više nego jasno zašto izbegava, a tvrdim da neće imati hrabrosti da odgovori. Hvala. Radulović** Kao ovlašćeni.Zahvaljujem ministru na ovoj konstruktivnoj diskusiji. Ovo je zaista bitno pitanje. Taj prelazak na jednosmenski rad je nešto što bi trebali takođe da ostvarimo. Trošak toga je ogroman zato što zahteva i prostor itd.Međutim, ovaj drugi trošak pitanjem ograničenja maksimalnog broja učenika, mislim da smo trebali da stavimo, odnosno da treba da stoji u zakonu, jer upravo ovaj zakon treba da predstavlja i za sva ta podzakonska akta o kojima govorite neka ograničenja, o tome govorimo, jer kad to ne uradimo u zakonu, onda u podzakonskim aktima može svašta nešto da izađe.Prema tome, to ograničenje, to što je u Beogradu više đaka po školama, nažalost, je pitanje migracija, jer posla slabo ima u ostatku Srbije, nažalost, i sve manje i ljudi beže u Beograd, iz Beograda dalje u svet, i to nam je slika u Srbiji već duži niz godina, pa zbog tih migracija u stvari dobijamo veliki broj dece u školama u Beogradu, a u manjim sredinama dolazi do ozbiljnog pada. Vi razumete sve te stvari.Ono što jeste suština oko čega se ne slažemo, ne slažemo, što pokušavamo da kažemo ovde, jeste da su upravo ovakve stvari tema ovog zakona i da bi neki od ovih stvari, kao što je ova koja ograničava broj učenika u odeljenju trebala da bude u ovom i ovakvom zakonu zbog toga ja i toliko govorim, jer time ste sami kazali, Konstantinović. Izvolite. **Nenad Konstantinović** Ministre, predlažem da još jednom razmislite o usvajanju ovog amandmana, odnosno da vidimo da li bi poslanička grupa koja je predložila ovaj amandman možda mogla da uradi ispravku. Ako kolega Orlić kaže, ispred SNS, da je samo ograničenje broja učenika, mogao bi da se usvoji amandman, a ne može zbog drugih stvari i vi konstatujete da je bolje da bude do 20 i kažete – nije to ni tako teško postići, s obzirom da u nekim da u nekim delovima ima više, negde ima manje, prigradske škole možda imaju manje, a ove u centru grada više. Dakle, nije teško doći do tog broja, do 20. 20. Zato mislim da treba u zakonu da stoji ograničenje broja 20, onda bi se odgovornije ponašali direktori i ne bi mogli preko broja da upisuju.Konstatovali smo, kada smo raspravljali pre pre tri dana o ovom istom zakonu, postoje tehnološki viškovi, imamo dovoljno profesora, imamo dovoljno zgrada. Nema razloga da onda ta odeljenja ne budu do 20 i da naša deca ne dobiju kvalitetno znanje.Ako ovo ne možemo da uradimo, ceo zakon pada u vodu, jer vi ovde pred svima nama i pred građanima Srbije priznajete da nema para za obrazovanje. Ako ostanemo u tome da nema para za obrazovanje, nećemo ništa od toga napraviti, a to je prioritet za Srbiju. Dakle, treba nam više para ovde, a manje para u mnogim drugim oblastima.Mi sada hoćemo, kao poslanici, vama da pomognemo u onome što vi hoćete da ostvarite. Hajde da limitiramo ovo na 20. Može da se uradi ispravka amandmana, može odbor da podnese amandman i da na taj način rešimo ovu stvar. Poštovani, ja mislim da sam već rekao da smo mi to već ostvarili, i manje od toga. Međutim, ne radi se ovde, treba preraspodeliti prostor, ljude, prevoz i druge stvari, jer jer civilizovane zemlje nekada voze đake. Kada imate malu seosku sredinu, sa tri, četiri, pet učenika, pa 10, 15, kako ćete im organizovati srednjoškolsku nastavu, a da ne idu svi, recimo, u ekonomsku školu? Treba i mreža domova. Mi radimo upravo celu studiju i Svetska banka nam pomaže, već šest meseci radimo novu mrežu škola koja nije rađena od Titovog vremena. Znači, mora neki redosled poteza da se uspostavi. Znači, prvo se radi ta studija mreže škola, drugo, radi se predviđanje svega onoga što smo govorili prošle nedelje, i nekih kretanja, o natalitetu, korišćenja posebnih resursa za predškolsko, za đački turizam i ostalo. Prvi put smo ministar Vujović i ja pričali na ovu temu, apropo ovih zakona, a to je da se sada otvara pitanje, nažalost, zbog malog broja dece i slabog nataliteta, mogućnosti da se napadne najveći problem strategije, a to je upravo jednosmenski rad.Nema potrebe da objašnjavam šta je prednost jednosmenskog rada, jer kolega Marko bi opet otišao na sajt i video da je to i tamo takođe prisutno. Nisam ja ništa izmislio. Pedagoška nauka je poznata, ali samo zavisi da li imate uslove da napravite takvu jednu kompilaciju događaja. Jako se studiozno na tome radi.Znači, ako sam rekao u četvrtak, kada smo se videli, da je samo 26% jedan akcioni plan bio realan prema strategiji, sada treba da napravimo i realan akcioni plan prema njoj.

ali ako sam prihvatio posao i rekao zarad kvaliteta i svega toga. Mnogo toga se nalazi u ovom zakonu.Pričali smo prošle nedelje i mislim da je to jedino razumno da će se određene izmene i dopune morati raditi makar za godinu dana. Čim izađe zakon o zabrani zapošljavanja, dao sam tvrdu reč veroučiteljima, da ću tada moći da im dam status nastavnika na neodređeno vreme, i to je rečeno. Sada ne mogu. Mogao je neko pre mene 14 godina, pa nije. Međutim, ovo sve je jedna ista priča. Znate, ja prosto neću da kradem vreme Skupštini, ali zahteva jedan jači elaborat samo na tu temu. Znači, radi se intenzivno na tome. Mi uvodimo, pogledaćete kasnije članove koji nailaze, a to su upravo i shodno učenje i niz drugih stvari. Sve ovo drugo je jako bitno za to. Hvala. Koristiću vreme predsednika poslaničke grupe.Da ponovim, ministre, jedan veliki problem je kod tih obećanja, kad god ih slušamo ovde u Skupštini, jedan ministar nešto kaže, posle toga padne Vlada, dođe drugi ministar i kao da ni o čemu nismo pričali. Jedan konstruktivan predlog ovde koji smo dobili je da se ovo izdvoji. Može takođe da se da rok. Recimo, ako ta analiza traje duže vremena, da kažemo da se ograničava na 20 učenika po odeljenju u osnovnim i srednjim školama, a da se onda u roku od, recimo, dve, tri godine obezbedi to u svim školama.Da vam kažem još jednom, vi ste rekli da je prosečan broj ispod 20. Međutim, ovde govorimo o maksimalnom broju. Nije to postignuto danas. Daleko smo od ovoga u većim sredinama. Sami ste pomenuli Beograd, Novi Sad i Novi Pazar, gde imamo situaciju da je broj učenika po odeljenju daleko iznad 20.Upravo zbog toga hoćemo da u zakonu predvidimo nešto što će dati garanciju da će do ovoga da dođe, jer dosadašnja iskustva govore da dok se donosi zakon kaže se šta treba da se kaže, posle toga kao da se ništa nije desilo, jer para na kraju nema, jer Vlada nije spremna da odvoji novac za obrazovanje. Na ovakav način bi to stavili u zakon zakon i onda bi to moralo da se desi.

U nekoliko amandmana želeli smo da zakonski, gospodine ministre, naglasimo značaj školskog bibliotekarstva koje je negde ostalo mimo vaše pažnje u ovom zakonu. Konkretno, u ovom amandmanu definisali smo značaj brige o samom standardu prostora i opreme za biblioteke. U jednom drugom amandmanu smo tražili da među članove Nacionalnog prosvetnog saveta dođe i predstavnik Udruženja školskih bibliotekara Srbije, odnosno Društva školskih bibliotekara Srbije i nešto kasnije, tražili smo i takođe obavezne lektire i druge knjige kojima treba opremiti naše školske biblioteke.Vi ste u odgovoru rekli da prosto ne možete ovaj amandman podržati iz razloga što se to rešava podzakonskim aktima. Ne sumnjamo mi u to da postoji dobra volja da se brine o školskim bibliotekama i podzakonskim aktima, ali smatramo da bi bilo značajnije da se briga o njima podigne u zakonski nivo, jer bi time pokazali, da tako kažem, poštovanje o značaju, mestu i ulozi školskih biblioteka u prosvetnom sistemu.Druga stvar se tiče onog vašeg poprilično nemuštog obrazloženja o tome šta je zakonski zastupnik. Jasno ste rekli da vam je to neko dodao, šapnuo, rekao, poučio vas, a onda niste obrazložili šta se iza toga krije. Znači, roditelj ili staratelj, nema treći. Roditelj ili staratelj. Ko je treći zakonski zastupnik? Nema ga. Ko je? Jedino homoseksualni bračni parovi i deca usvojena od strane homoseksualnih bračnih parova.Dakle, parova.Dakle, objasnite zašto menjate, zašto niste u skladu sa Porodičnim zakonom koji prepoznaje jedino roditelja ili staratelja? Zašto otvarate Pandorinu kutiju nekih novih zakonskih zastupnika koji ne postoje trenutno. Dakle, mislim da smo potpuno u pravu i imamo pravo uostalom, tu se ne slažem sa predsedavajućem, da imamo svoj stav po ovom pitanju i to ne može biti govor mržnje kada mi kažemo da smo protiv homoseksualnih brakova, da smo protiv usvajanja dece od strane homoseksualaca, da smo protiv gej parada. Pazite, to je sloboda misli, to je demokratija. Mi imamo pravo da budemo protiv toga. Mi smatramo da je to loše za naše društvo, da ne treba ova država i društvo da idu u tom pravcu.Zašto smo reagovali, to samo želim da vam podcrtam? Zato što smo se toliko puta do sada opekli gledajući kako ideologija homoseksualizma maršira našim institucijama. Prvo, traže samo jednu gej paradu, a posle toga traže da uđe u zakon, pa da uđe u udžbenike, pa da uđe u vrtiće, pa da uđe u škole, pa traže zabranu diskriminacije po pitanju seksualne orijentacije, koja nije ljudsko pravo itd, Znači, nema kraja zahtevima LGBTI itd, populaciji.Znači, vi im ovim otvarate mogućnost da bez izmene zakona u perspektivi imate homoseksualne bračne parove kao zakonske zastupnike dece koja su usvojena u tim brakovima. Mi prosto sumnjamo da vam je neko došapnuo i da vam je neko dodao tu formulaciju, koja ne postoji u Porodičnom zakonu, kao što vam je neko u Ministarstvu, iza leđa, radio seks pakete, gospodine ministre. Znači, ja na osnovu dokaza iz vašeg dosadašnjeg rada, da neko vama radi iza leđa, da vi ne znate šta … **Maja Gojković** Verujem da je vama ova tema fantastično interesantna, a u plenumu

Dakle, jedini koji razmišljaju o homoseksualcima i njihovim pravima su članovi SNS i njihov predsednik, koji o tome šest godina neprestano misli i brine da to sve bude kako treba. Mi se ne brinemo o tome, mi se tome protivimo.

On je dopustio da mu se iza leđa u Ministarstvu prosvete radi na određenim obrazovnim programima koji nisu prošli ni saglasnost roditelja, ni stručnih tela, niti bilo koga drugoga. Kada je na našu intervenciju to uvideo, zabranio je te obrazovne programe.Sada mu kažemo, opet mu neko ubacuje termine koji nemaju uporište u Porodičnom zakonu. Ne postoji zakonski zastupnik, postoji roditelj ili staratelj. Nemojte dozvoliti da vam neko ubacuje iza vaših leđa nešto što nema veze sa našom tradicijom i što priprema teren za nešto što treba da dođe, što su jasni zahtevi ideologa i lobista homoseksualnog lobija u Srbiji, koji je u srcu Vlade Republike Srbije i na njenom čelu. Da li sam bio dovoljno jasan ovoga puta? vama.Zakonski zastupnik, objasniću još jednom širi pojam, važi za roditelje, staratelja, dedu, babu, advokata i niz drugih ljudi, a ja poštujem pravnike koji su pametniji od mene. Ako su probali da mi podvale, evo vi ste to otkrili, ja nisam.Kada su biblioteke u pitanju, zaista se podzakonskim aktima mora urediti polje bibliotekarstva. Zadnjih, podosta godina su bibliotekari škola desetkovani time što god je ostao tehnološki višak mogao je da bude u biblioteci, bilo koje struke, što je malo nelogično. To se čak svelo na ulogu knjižničara više, nego bibliotekarska priča.Mislim da sam posle 25 godina prvi ministar koji je uložio pare od prošle i ove godine u školske biblioteke. To znaju bibliotekari škola, pitajte Znači, mi ćemo se vrlo brzo u jednom od podzakonskih akata baviti pitanjem ko može biti školski bibliotekar, šta je uloga u funkcija svih stručnih saradnika ustanove sa težištem i na biblioteci, a ako znate, iza ovoga ide izmena nastanih planova i programa. Takođe će biti šira društvena rasprava oko toga šta je lektira, šta treba da bude lektira, šta nikada nije bila, a šta bi trebala da bude.Znači, mnogo tu ima tema i radiće se vrlo javno. Bibliotekarski poziv u školi ima veoma veliku ulogu i značaj, bar tako mislim i tome se ne izjašnjavam samo ovde na rečima, već evo godinu i nešto dana sam pokazao na delu i mislim da ćemo prvo urediti prema normativu ko može da radi i predaje, pa tek onda šta su obaveze i poslovi bibliotekara u školi, uz naravno, ostale stručne saradnike. Hvala. Dame i gospodo narodni poslanici, pre svega, gospodin Boško Obradović očigledno ne poznaje u dovoljnoj meri pravni sistem Republike Srbije i jedino što ume da govori su neprestane laži, uvrede na račun Aleksandra Vučića i SNS.Gospodine Obradoviću, roditelj je pre svega biološka kategorija. Zakonski zastupnik je pravna kategorija. Dete, budući da nema potpunu poslovnu sposobnost mora da ima zakonskog zastupnika.Vi se igrate sa jednom temom koja nije ni malo naivna, ni malo bezazlena i ne zasluže dnevno politički nivo rasprave. Roditelji su po zakonu zakonski zastupnici svoje dece, ali ministar vam je rekao jednu situaciju koja je vrlo životna i koja se nažalost dešava. Zakonom se mora definisati ko je zakonski zastupnik deteta čiji su roditelji razvedeni. To je jedna situacija. Hoćete da vam navedem još jednu situaciju koja je nažalost još drastičnija od ove.Šta u situaciji ako oba roditelja, ne daj Bože, poginu na primer, u saobraćajnoj nesreći? Neko mora da bude zakonski zastupnik tog deteta. Neko mora da štiti njegova prava i interese dok ne postane punoletan, a vi ste u vašoj glavi sve to izostavili i odmah prebacili na ministra, kako on navodno promoviše homoseksualizam i gej brakove. Kako vas nije sramota?Dakle, ovo je prosto neverovatno. Kada nešto ne znam, ja makar o tome ćutim. Vi se hvalite vašim neznanjem. Pitajte vaše kolege, valjda ima neko ko je pravnik i ne mora da bude čovek vrstan pravnik. Dete mora da ima po zakonu zakonskog zastupnika. Mora da postoji neko ko štiti njegova prava i interese kada se zaključuju ugovori, kada se upisuje u školu, kada putuje u inostranstvo. Neko u ime deteta mora da, da potpis, mora da, da saglasnost, mora da se brine o detetu. Da li će to biti roditelj? Bilo bi idealno u svakoj životnoj situaciji da to bude roditelj, i to da budu oba roditelja, ali šta ako su roditelji razvedeni, šta ako se ne daj Bože, roditeljima nešto desi, zakon mora da predviđa i takve situacije.Vi ništa od toga nećete da kažete, nego postoji mračna namera SNS, Aleksandra Vučića da promovišu homoseksualizam i gej brakove. U Srbiji ne postoji kategorija gej brakova. Dakle, ne postoji, niti bilo ko iz Vlade Srbije, niti Aleksandar Vučić, niti bilo ko iz SNS ima nameru da u pravni sistem Republike Srbije uvodi gej brakove.Ono sa čim vi imate problem, to sam vam ja danas rekao, vi koji ste veliki Srbi, koji ste veliki pravoslavni hrišćani, koji ste protiv migranata, koji se radujete što je u nemački Bundestag ušla Alternativa za Nemačku, šaljete im čestitke zbog toga. Zašto ne kažete da je visoki funkcioner te vaše Alternative za Nemačku gospođa koja se zove Alis Vejdel. Žena je deklarisana lezbejka. Živi u braku sa svojom devojkom, odnosno bračnim drugom ženskom pola i odgaja dvoje dece. Kako vam to ne smeta, nego im šaljete čestitke, šaljete im pozdrave, radujete se činjenici da su ušli u parlament, a u srpskom parlamentu prigovarate Aleksandru Vučiću, ministru Šarčeviću, SNS kako navodno mi promovišemo homoseksualizam i gej brakove.Ono što vama smeta, jeste činjenica da je Srbija danas uređena država, da policija radi svoj posao i da svako može na miran način da šeta ulicama Beograda, kao što ste mirno šetali vi pod tim istim gej zastavama u duginim bojama, zajedno sa Sašom Jankovićem, zajedno sa Bojanom Pajtićem, zajedno sa Borisom Tadićem, zajedno sa Vukom Jeremićem i nije vam falila dlaka sa glave, tako danas Beogradom mogu da šetaju slobodno i oni koji sebe smatraju osobama homoseksualne orijentacije i ja u tome ne vidim ništa loše. Ali, jedno je kada policija radi svoj posao i svakome garantuje bezbednost, a drugo je promocija homoseksualizma kao društvene vrednosti, a pogotovo je nešto drugo kada vi kažete da se mi zalažemo za uvođenje homoseksualnih brakova.Molim vas, kažite mi jednog funkcionera SNS, kažite kažite mi jednu izjavu predsednika SNS Aleksandra Vučića, koji je ikada rekao da podržava uvođenje gej brakova u Srbiji? Toga nema, to ste izmislili. Ali su vam zato pripadnici gej populacije veoma dobri kada treba da vas uvedu u parlament, kada treba da pređete cenzus. Kada ste se prošle godine fotografisali ispred stare zgrade Narodne skupštine u Kralja Milana, zajedno sa Bojanom Pajtićem, zajedno sa Borisom Tadićem, zajedno sa ostalim tzv. liderima opozicije, nisu vam smetale zastave u duginim bojama. Nisu vam smetale ni ove godine kada su Beogradom mesecima, bez ijednog prijavljenog protesta i i javnog okupljanja, ljudi protestvovali zato što su bili nezadovoljni pobedom Aleksandra Vučića i mahali zastavama sa duginim bojama. Vi ste im isto preko tvitera podrške, čestitke, rekli im kako je to super, kako je to fensi, kako treba rušiti Aleksandra Vučića svim raspoloživim sredstvima.Znači vama kada osobe gej populacije odgovaraju, vi nemate ništa protiv njih, vi ste sa njima na istoj strani.

Nije mi jasno kako vam to ne smeta, a smeta vam ministar Šarčević koji priča o zakonskom zastupniku srpske dece, u srpskim školama u Republici Srbiji u situacijama koje su na žalost vrlo životne.Dakle, morate da govorite sa iole nekim poznavanjem materije koja je tema dnevnog reda. Nije dovoljno samo da deset puta ponovite – Aleksandar Vučić je diktator, Aleksandar Vučić je zlikovac, vi u SNS se zalažete za gej brakove. Evo, ja se ne zalažem. Otac sam dvoje ženske dece. Kada ste od mene čuli da se zalažem za gej brakove? Ali, sa druge strane, dopuštam pravo ljudima da budu i takve orijentacije, i dopuštam im pravo da se šetaju ulicama Beograda ako smatraju da to trebaju da rade. Ali, vi ste se slikali sa njima, nisam ja. Vi ste bili ispod tih zastava. Vi ste sa njima družili. Vi ste se sa njima radovali. Vi ste u istom frontu kada treba napadati Aleksandra Vučića, SNS, Nebojšu Stefanoviću, srpsku policiju, itd.Prema tome, gospodine Obradoviću, pre nego što bilo šta kažete na ovu temu, pročitajte malo pravne propise Republike Srbije, napravite razliku između kategorije roditelj i kategorije zakonski zastupnik. Bilo bi dobro da dete ima oba roditelja, na žalost nekada se desi da nema jednog, nekada se desi da nema oba, ali zakonskog zastupnika po zakonu mora da ima, jer zakonski zastupnik štiti njegova prava i interese dok on ne stekne poslovnu To zna svaki prosečan student pravnog fakulteta bilo gde u Srbiji. Hvala gospođo predsedavajuća.Cenjeni gospodine ministre, ja sam sada pažljivo slušao kolegu Martinovića, baš zato što ja nisam pravnik, ja sam pitao pravnike i onda su me upravo pravnici uputili na Porodični zakon gde smo pored roditelja imali termin staratelj. Ja mislim da je to ovo o čemu govori gospodin Martinović. Upravo u tim slučajevima kada ne daj bože oba roditelja nastradaju, pa brigu o detetu preuzima njegova rodbina, oni mu postaju staratelji.Ono što je u ovome, što po meni ništa nije sporno, a vidim da je izazvalo veliku polemiku, nama zasmetalo, jeste zašto preko već postojećeg Porodičnog zakona i već postojećih termina roditelja i staratelja, odjednom uvodimo zakonskog zastupnika? Zašto ne ostavimo ono što već ima u drugom zakonu? To je ono što smo vas hteli pitati gospodine ministre.Vi ste malopre dali jedno objašnjenje da su vam pravnici rekli da je to širi pojam. Slažem se da je to širi pojam, ali ako je to širi pojam zašto u ovom članu 6, gde je prvi deo našeg amandmana upravo bio da se umesto, odnosno drugim zakonskim zastupnicima, da se menja i glasi – odnosno starateljima, jer mi imamo u Predlogu zakona saradnja sa roditeljima zarez odnosno drugim zakonskim zastupnicima. Mi smo samo hteli da vratimo ono što stoji u Porodičnom zakonu i da taj termin koji je, kako kažete širi, ako je širi i podrazumeva roditelje zašto naglašavate roditelja, a brišete staratelje, a sada odjednom dodajete zakonskog zastupnika. To je ono što sam i malopre hteo da pitam kada smo govorili o prvom amandmanu, međutim zbog jedne ogromne polemike koja je tada nastupila i koja evo opet ima tendenciju da nastupi, nisam mogao da dobijem.Dakle, nisam zadovoljan tim odgovorom i nama u Srpskom pokretu Dveri očito da to predstavlja problem. Naši stavovi o LGBTI, sada i I populaciji su poznati, i mi se plašimo da neko, upravo kao što je gospodin Obradović rekao, vama ne radi iza leđa da na neki način, ne sumnjajući u vašu ličnu dobru volju, ne pokušava da na mala vrata uvede nešto što će u nekom periodu periodu imati neke negativne konsekvence. Hvala. Zahvaljujem se gospođo Gojković.Kolege iz Dveri u svemu vide lošu nameru Vlade i vide lošu nameru ministra, i vide u stvari ono čega nema. Ja ću vam reći ono što sam rekao i kada sam se prošli put javio za reč. Ne može i ne treba svako sve da zna, ali nemojte da se hvalite svojim neznanjem. Nije zakonski zastupnik kategorija koja postoji samo u Porodičnom zakonu. Mogu da vam nabrojim koliko hoćete zakona gde se pominje termin, odnosno sintagma zakonski zastupnik, npr. Zakon o zaštiti prava pacijenata kaže da je roditelj zakonski zastupnik deteta, Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela kaže da je roditelj zakonski zastupnik deteta, Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o parničnom postupku, Zakon o krivičnom postupku.U svim tim zakonima definisano je da je roditelj zakonski zastupnik deteta. Ne znam da li vi imate decu, ali dete ne može neposredno da učestvuje ni u jednom postupku koji se vodi pred nadležnim državnim organom. To mora da čini njegov nadležni zastupnik, a to je pre svega roditelj, ako ga ima, a ako ne, onda je to neko drugo lice koje je ili roditelj ovlastio ili je definisano zakonom. Sada ja ne znam kako ste vi iz svega toga iskonstruisali da neko ministru Šarčeviću radi iza leđa, da neko hoće da uvede gej brakove, da se zalažemo za to da upropastimo Srbiju itd.Pa, hoćemo da imamo više dece. Hoćemo da imamo više dece, posebno u nedovoljno razvijenim područjima. Da li vidite koliko napora ulaže Ministarstvo prosvete da ne ugasimo škole upravo u onim sredinama u kojima imamo u školama jednog, dva ili tri đaka? U vreme Demokratske stranke to se dešavalo, masovno su gašene škole. Aktuelni ministar Šarčević ne dozvoljava da se tako nešto dešava. Evo ga LJubiša Stojimirović. Jesu li ljudi imali sednicu Odbora za obrazovanje u Crnoj Travi? U vreme neke bivše vlasti ni jedna sednica Odbora za obrazovanje se nije održavala van Grada Beograda. Sada se održava i u Crnoj Travi i u mnogim drugim opštinama koje su nerazvijene, gde imamo malo dece, gde imamo malo đaka. I onda vi kažete – vi iz SNS uvodite homoseksualizam i gej brakove.To u čemu ste vi, izvinite, možda je teška reč, ali to je političko ludilo. Vi ste zaslepljeni političkom mržnjom. Pošto ne umete da ponudite rešenje ni za jedan ekonomski problem, ni za jedan socijalni problem, ni za jedan međunarodni problem sa kojim se Srbija suočava, vi Srbiji nudite mržnju. To je politika kratkog daha. Ta politika ne može da da bilo kakve rezultate. Pokušali ste sa tom politikom 2016. godine, nije vam išlo. Pokušali ste sa tom politikom 2017. godine, išlo vam je još gore. Što se mene tiče, nastavite i dalje, ali nije dobro za vas. Kada je čovek opsednut mržnjom prema nekome, on vidi stvari koje objektivno ne postoje. Ako mislite da je to dobra politika za vas, nastavite i dalje.Mi ćemo i dalje argumentima braniti politiku Vlade, argumentima ćemo braniti politiku Ministarstva prosvete, koje zajedno sa drugim resornim ministarstvima radi na tome da u Srbiji bude više dece, više đaka, obučenih ljudi koji će sutra moći da nađu posao, da žive od svog rada i da od svog rada izdržavaju sebe i članove svoje porodice. Eto, to je u najkraćem politika SNS. **Maja

kada se svi setimo kako je gospodin Aleksandar Martinović pre pet-šest godina grozničavo napadao Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića za izdaju SRS-a, a danas je najgorljiviji naprednjak, onda možemo sasvim lako da zamislimo da za koji mesec ili godinu upravo on ovde predlaže zakon o legalizaciji homoseksualnih brakova i usvajanje dece. **Maja Gojković** Uvaženi poslaniče, moram da vas podsetim da ste dobili reč po amandmanu. **Boško Obradović** Upravo ste me zaustavili na poenti,

Hvala puno.Dakle, ne može se verovati predlagaču ovog zakona, Vladi Republike Srbije na čelu sa SNS, da iza termina: „zakonski zastupnik“ ne stoji priprema za legalizaciju homoseksualnih brakova. Zašto? Zato što ste tako rekli da nećete smanjiti penzije, pa ste smanjili, da nećete nastaviti pregovore u Briselu, pa ste nastavili, da nećete izdati Kosovo, pa ste izdali…